Pred vama je Izvješće Nacionalnog odbora dakle instrumenta kojim ovaj Sabor nadzire ukupni tijek pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Izvješće je za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine na neki način nas je vrijeme prešlo što se tiče statusa o kojem se izvještava u ovom izvješću, međutim upozorit ću na nekoliko stvari koje smatram važnima. Dakle, razdoblje od prvih šest mjeseci ove godine bilo je obilježeno slovenskom blokadom odnosno činjenicom da se u formalnom smislu nije napredovalo u pregovorima, nisu se otvarala ni zatvarala poglavlja i sve naznačene ili najavljene međuvladine konferencije na kojima bi se eventualno moglo otvarati ili zatvarati pojedina poglavlja su odgođene i na kraju nisu održane. Međutim, za razliku od nekih ranijih razdoblja što se tiče naše pregovaračke skupine i ministarstava koja su bila zadužena da ispune neke preduvjete za mogućnost napredovanja u trenutku kad se deblokiraju pregovori. Tu je bilo nekih napredaka tako da su određena poglavlja pripremljena za otvaranje o čemu ćemo govoriti kad bude rasprava rasprava o izvješću za drugu polovicu godine. Dakle, jedan dio posla koji je bilo moguće raditi se u okviru i pregovaračke skupine naše i državne uprave se ipak odvijao. Suradnja Nacionalnog odbora sa pregovaračkom skupinom je bila dobra, kvalitetna kao i uvijek i pregovaračka skupina je sudjelovala u našim aktivnostima, izvještavala Nacionalni odbor redovito o napredovanju napredovanju odnosno u ovom konkretnom slučaju nenapredovanju u procesu formalnog pregovaranja i napredovanja zemlje prema okončanju pregovora. U prvoj polovici godine bilo je već i sasvim očito da onaj naš datum iz plana puta koji je originalno komisija najavila i povjerenik Rehn najavio da ćemo mi okončati pregovore do završetka ove godine je postao potpuno nerealan i neodrživ i da se zapravo to neće ispuniti. I počelo se već govoriti o novim datumima, kao što znate i to je u prvoj polovici godine također nekako naznačeno da se taj rok pomiče za neko razdoblje slijedeće godine 2010. U prvoj polovici godine bez obzira što se formalno nije napredovalo održane su tri sjednice Nacionalnog odbora. Na jednoj od njih je prihvaćeno i pregovaračko stajalište za pravosuđe i temeljna prava, dakle poglavlje 23. Vezano na to poglavlje a specifično vezano na pitanje prava nacionalnih manjina i ostvarivanje nekih od prava koja su bila ugrožena sudskim procedurama napisati, napisao i poslao pismo Državnom odvjetništvu i dobio odgovor s tim u vezi, i donekle pridonio da se taj problem sada rješava na drukčiji način i da se respektira u potpunosti i preporuka i odluka Ustavnog suda vezano na na taj specifični problem. To pismo bilo je ujedno i uvjet Nacionalnog odbora da se prihvati pregovaračko stajalište za pravosuđe i temeljna prava. Održana su i dva radna sastanka vezano na inicijativu da se Nacionalni odbor susretne sa Odborom Odborom slovenskog parlamenta za europska pitanja, nešto što smo smatrali da bi moglo doprinijeti u najmanju ruku olakšavanja rješavanja blokade i problema koje je izazvao tu blokadu. Na kraju nismo uspjeli postići suglasnost unutar Nacionalnog odbora da se taj sastanak održi jer su neki članovi Nacionalnog odbora bili protiv toga, a kao što znate Nacionalni odbor svoje odluke donosi konsenzusom, dakle jednostavno. Prema tome, na kraju se taj sastanak za koji smo se pripremali sa slovenskim parlamentarnim odborom nije održao. Također u tom razdoblju održana su dva okrugla stola. Kao što znate Nacionalni odbor organizira budući da sam radi u zatvorenim sjednicama okrugle stolove na teme vezane za pregovore a od posebnog interesa za hrvatsku javnost ili dijelove hrvatske javnosti. Prvi Okrugli stol je održan na temu "Socijalno uključivanje osoba s invaliditetom", i drugi Okrugli stol je održan na temu "Hrvatska poljoprivreda na putu prema Oba okrugla stola bila su izrazito posjećena, pozvani su predstavnici zainteresiranih udruga, organizacija, nevladinih udruga, udruga proizvođača unutar poljoprivrede. Dakle, jedan i drugi okrugli stol bili su izrazito dinamični i zanimljivi i sadržaj se može naći i na internetskim stranicama. Uz to i ja kao predsjednica Nacionalnog odbora i pojedini članovi Nacionalnog odbora održali su u tom razdoblju niz sastanaka sastanaka i konzultacija sa predstavnicima institucija i zemalja koje su za nas značajne što se tiče našeg napretka, naročito u ovom konkretnom slučaju što se ticalo slučaju što se ticalo u to vrijeme mogućnosti deblokade pregovora. Tu ću istaknuti nekoliko. sastala sam se i sa povjerenikom za proširenje gospodinom Rehnom i sa švedskim ministrom vanjskih poslova Bildtom i švedskom ministricom za europska pitanja Ceciliom Malmström u vrijeme recimo nekoliko tjedana prije nego što je Švedska trebala preuzeti predsjedanje Europskom unijom i sa povjerenicom za poljoprivredu Mariann Fisher Boel. Sastali smo se i sa Astrid Thors, ministricom migracije i europskih poslova Finske, predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije, izvjestiteljem za Hrvatsku u Europskom parlamentu gospodinom Svobodom, dakle nizom, predstavnicima irskog parlamenta, srpskog parlamenta, mađarskom ministricom vanjskih poslova, dakle nizom ljudi koji su bilo iz razloga pomoći oko deblokade, bilo iz razloga konzultacija unutar regije i uspostavljanja kontakata unutar regije za Hrvatsku u tom poslu relevantni relevantni ili zanimljivo kao predstavnici zemalja koje u regiji također imaju europsku perspektivu i mogu koristiti hrvatsko iskustvo, naročito iskustvo s Nacionalnim odborom koji je hrvatski specifični dodatak, da tako kažem, pregovorima. Status koji se ovdje spominje je status naravno na dan 30. lipnja, taj je status u međuvremenu promijenio, ali 30. lipnja što se tiče otvaranja i zatvaranja pregovora odnosno poglavlja bio je isti kao i na početku tog šestomjesečnog razdoblja. Tada je bilo 7 zatvorenih, 15 otvorenih i 11 neotvorenih poglavlja. Upozoravam na pogrešku koja se potkrala na zadnjoj stranici ovog izvješća pod naslovom "Zaključak", u drugom odlomku, treći red piše te poglavlja za, 9 poglavlja za zatvaranje, zapravo 9 poglavlja za otvaranje. Kao što znate, uz tih 9 poglavlja za otvaranje imali smo i tada, imamo i danas dva poglavlja u kojima još nismo dobili poziv komisije za predaju pregovaračkih stajališta. To je poglavlje "Pravosuđe i temeljna prava" i poglavlje "Tržišno natjecanje". U međuvremenu naravno je došlo do niza promjena i što se tiče slovenske deblokade i što se tiče uvjeta vezanih na slovensku deblokadu. O tome naravno nema riječi u ovom izvješću jer nije bio aktualno u prvih šest mjeseci. O tome ćemo raspravljati na završetku ovog izvještajnog razdoblja ili ovog šestomjesečnog razdoblja. Međutim, svakako je relevantno da institucija koja u ime Parlamenta nadgleda cijeli proces pregovora bude u potpunosti informirana o tome što se događa i ima mogućnost vršiti svoju funkciju. U ovom razdoblju u kojem se na tom planu nije ništa značajno događalo što se tiče formalnih poslova poslova otvaranja i zatvaranja, naš posao se koncentrirao na informiranje javnosti i na komunikaciju sa relevantnim predstavnicima institucija koje su na to mogle imati utjecaja.

Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Cijenjena gospodo gospodo zastupnici. Ovdje se u ovome materijalu u Izvješću o radu Nacionalnog odbora od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine kaže da na dan 1. siječnja 2009. bilo je privremeno zatvorenih 7 pregovaračkih poglavlja, 2 pregovaračka poglavlja bila su bez mjerila za zatvaranja, a da su otvoreni pregovori u dodatnih 15 pregovaračkih podjela sa određenim mjerilima za zatvaranje, od "Slobode kretanja robe, "Radnika" itd., "Javnih nabava", da ih ja sad sve ne čitam, dok pregovori još nisu bili tada otvoreni u 11 pregovaračkih poglavlja itd. Kako je to otprilike izgledalo najbolje se vidi na ovim stranicama iza. Npr. poglavlje 4.-Sloboda kretanja kapitala, pregovori još nisu otvoreni, otvaranje pregovora blokira Slovenija. Poglavlje 11.-Poljoprivreda Poglavlje 11.-Poljoprivreda i ruralni razvitak, pregovori još nisu otvoreni, otvaranje poglavlja blokira Slovenija. Poglavlje 12.-Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, pregovori još nisu otvoreni, otvaranje poglavlja blokira Slovenija. Slovenija. Poglavlje Ribarstvo, otvaranje poglavlja blokira Slovenija. Pod rednim brojem 13, poglavlje 16.-Porez, pregovori još nisu otvoreni, otvaranje poglavlja blokira Slovenija. Transeuropske mreže isto tako, Regionalna politika, koordinacija strukturnih instrumenata, otvaranje poglavlja blokira Slovenija. Poglavlje 24.-Pravda, sloboda i sigurnost, otvaranje poglavlja blokira Slovenija, zatim Okoliš isto blokira Slovenija, Carinska unija zatvaranje poglavlja blokira Slovenija, Vanjska i sigurnosno-obrambena politika otvaranje poglavlja blokira Slovenija itd. Znači zahvaljujući Sloveniji, iako i još nekih zemljama možemo reći, zahvaljujući između ostalog i korupciji u Hrvatskoj pa i malo koketiranja sa filo-ustaštvom Hrvatska nije mogla vidimo u tom posljednjem periodu niti naprijed, niti nazad kada je riječ o I onda dolazimo do čega? Dolazi 1.7. bivši premijer podnosi ostavku. Dolazi nova premijerka i u mjesec dana uspostavlja se sa Slovenijom jedan takav sklad što mene osobno raduje, ali cijena tog zaokreta ili sklada bojim se da će biti znatan gubitak teritorijalnih voda Republike Hrvatske. Daj Bože da sam u krivu? Slovenski premijer jučer, prekjučer kad je ovdje bio nudi objavu arbitražnog sporazuma, a mi koji smo tako dobro prošli tim arbitražnim sporazumom istog odbijamo i postavlja se normalno pitanje zašto. Ne treba ga podržati, ali neka se objavi, jer ionako se sve zna i on je na neki način danas prisutan u javnosti, da predmet arbitraže više nije samo more već i kopno što ni Račan nije pristajao. Idemo opet na taj drugi Rehnov prijedlog kojom se jamči Sloveniji "stik s otprtim morjem". .../Upadica Jednom riječju Slovenija će gospodine potpredsjedniče doći do našeg, a mi nismo u stanju obraniti svoje. **Šeks, Vladimir Pa zanimaju je, ali ... **Kajin, Damir (IDS)** I onda si ja postavljam pitanje šta smo odbijali Ahtisarija u ono vrijeme kada je Slovenija na njega pristajala. Oni su bili za, mi smo bili protiv, a ono nam je 10 puta više odgovaralo od ovoga. No, pustimo sada Sloveniju na trenutak. Ono što je također zanimljivo to je na strani 5. To je ovo tržno natjecanje, poglavlje 8. Za otvaranje poglavlja određena su 4 mjerila. Republika Hrvatska i Europska komisija u prvoj polovici 2008. godini, citiram: "formalno dostavila dokumentaciju za ispunjavanje mjerila za otvaranje poglavlja nakon čega su se nastavile konzultacije s Europskom komisijom u vezi ispunjavanja mjerila koja se odnose na restrukturiranje brodogradnje. Konzultacije su uspješno dovršene u izvještajnom razdoblju itd. ovdje još nisu otvoreni i da ne citiram sada sve ostalo. E sad ja ne znam da li smo nedavno fingirali natječaj za prvi krug privatizacije brodogradnje. Ako jesmo, onda je to za svaku osudu, jer ne može se na taj način obmanjivati ni hrvatska, ni europska, ni ne znam koja javnost, pogotovo ne investitori. Iako oni koji su se nama javljali više spadaju u red hajde da se tako izrazim svjetskih hoh štaplera koji su se iživljavali na lešini zvanoj hrvatska brodogradnja. Rekoh i malo prije u onoj prethodnoj raspravi kad smo govorili o izvozu ili poticanju izvoza da je brodogradnja prebitan segment da bi se samo tako diglo ruke od nje. Vara se isto tako svatko tko misli da će nam brodogradilišta spasiti stranci, jer da su mogli najprije bi spasili svoje, ne bi dolazili k nama, nama pomagati. Nisu uspjeli spasiti vidimo svoje brodogradilište pa neće ni naša, a za naša su zainteresirana trećerazredne tvrtke. Bojim se da će se ova kriza u brodogradnji, ne da se bojim nego to je sigurno nastaviti do dvanaeste, pa i 2012. i u ovo vrijeme privatizirati istu bilo bi prehrabro i vjerojatno preriskantno. Istina brodogradnja duguje 17 milijardi kuna dospjelih obveza i nekih 10 milijardi kuna za sanaciju iste devedesetih i nakon dvije tisućite do danas utrošeno je 30 milijardi kuna. Netko će reći da bi sa 30 milijardi kuna mogao izgraditi jedan grad veličine 100000 stanovnika, ali nemojmo zaboraviti da su brodogradilišta gradila i jednu Pulu, i jednu Rijeku, i jedan Split itd. itd. I onda se postavlja pitanje sada nakon propalog prvog kruga što će biti sa drugim krugom, da li ćemo obmanjivati... .../Upadica Šeks: Ali se postavlja pitanje šta će biti sa gdje se nastavljaju konzultacije sa Europskom komisijom u vezi ispunjavanja mjerila koja se odnose na restrukturiranje brodogradnje. Još se kaže da su konzultacije uspješno dovršene u izvještajnom razdoblju. Ja o tome govorim svo vrijeme, a sada da vidimo kako će se u tom izvještajnom razdoblju i kako se nastavljaju konzultacije vis a vis ovoga drugoga kruga. Da li ćemo mi nastaviti obmanjivati Europsku uniju, građane Republike Hrvatske, brodograditelje ili će konačno netko reći istinu da, šta ja znam osim "Uljanika" nitko ne gradi brodove bez državnog jamstva, "3. maju" treba za jamstva 211 milijuna dolara, a da u knjizi narudžbi do 2012. ima brodova za 350 milijuna kuna, da ukupna knjiga narudžbi brodova je 2,4 milijarde kuna, da nije ugovoren niti jedan brod za 2012. godinu, da kriza potresa svjetsko brodarstvo i bez da osmislimo program gradnje brodova u hrvatskim brodogradilištima kroz hrvatsku flotu ja mislim ne da će tri brodogradilišta završiti u stečaju do dvanaeste, nego možda i svih pet. Poglavlje 5. – Javne nabave. Pregovori su otvoreni na međuvladinoj konferenciji 19. prosinca 2008. Za zatvaranje poglavlja određena su tri mjerila, citiram: "U ovom poglavlju u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 30. lipnja 2009. godine Nacionalni odbor nije raspravljao niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose". Ali kažu da je jedan od najvećih problema upravo ova javna nabava gdje u "Hrvatskim autocestama" i pitanje kako će to na kraju se sve i završiti. A kako to izgleda? Cesta košta 10 milijuna eura, a mi je ugovaramo po cijeni od 15 milijuna eura i onda se u pravilu razlika dijeli. Zanimljivo je da se u Hrvatskoj cesta gradi cashom, a naše tvrtke u Crnoj Gori ulaze u investicije sa ili ili putem koncesija, ovdje dižu kredite. U Crnoj Gori sagrade cestu, upravljaju njome 30 godina, Crnu Goru to ništa ne košta. Ali vidimo da u Hrvatskoj se jedan kilometar recimo ceste Velika Gorica do Siska gradi po cijeni od 180 milijuna kuna i vjerojatno je to najskuplji kilometar u Europi. Evo zato Hrvatska između ostalog nije mogla u Europsku uniju. Za kraj što ovdje reći još? Jasno da je odbor trebalo formirati. On omogućava zastupnicima pregled stvari, ali sa odborom, bez odbora moguće je i zastupnike farbati kao što se farbaju ovi tuneli naši dole na Dalmatini. Ali prije ili poslije se sve manje više dozna. Jasno je da bi trebalo ovo izvješće prihvatiti. Međutim, ono na što su tijekom jučerašnjeg, prekjučerašnjeg dana svi graknuli barem kada je riječ u Istri. To je najava ukidanja međunarodnog statusa pulske zračne luke. I to ni manje ni više prema akcijskom planu Vlade Republike Hrvatske o integralnom upravljanju granicom Republike Hrvatske, strateškom dokumentu pregovorima za pristupanje Europskoj uniji preko zračnih luka u Splitu, Dubrovniku i Zagrebu. Trebao se odvijati izravni zračni promet sa zemljama izvan Šengenskog prostora čime bi pulska zračna luka mogla izgubiti čak trećinu svih pristiglih gostiju. Ja ne znam što je istina glede toga i tog dokumenta, ali nemojmo da se to jednostavno dogodi, jer pulska luka, zračna luka u ukupnom broju pristiglih ruskih, ukrajinskih gostiju ostvaruje zavidnih 49% dolaska. Znači preko Rusije i Ukrajine. Dok je primjerice Split imao 20% dolaska iz tih zemalja, Zagreb 17%, Dubrovnik 12% dolazaka. To je život, jer ako se to dogodi onda bi Istra mogla ostati bez jednog milijuna noćenja godišnje, i želim vjerovati da će jednako kao što su graknuli svi u Istri, graknuti i ministar Bajs i premijerka, i Sabor, i Nacionalni odbor koji moraju biti apsolutno protiv toga da Pula izgubi svoj međunarodni status. Jer za turizam, ma ne samo Istre, nego i Hrvatske to bi bila prava katastrofa. Ne samo za ugostitelje, odnosno turističke radnike, nego i trgovce, male zanatlije i tome slično, i želim vjerovati da se to neće dogoditi i da će se o tome ili tim problemom netko ozbiljno pozabaviti i da Pula neće izgubiti status međunarodne zračne luke. Sve u svemu ovako bi vam mogli govoriti o svakoj od ovih točaka, i o porezima i o ekonomskoj monetarnoj politici, i ja mislim da sam svo vrijeme držao se striktno ove teme, i ne vidim potrebe da me se

Shvaćene u najširem mogućem smislu riječi. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Mario Zubović. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Da li se i ja trebam držati teme kao gospodin Kajin? Trebate se držati teme prema Poslovniku.

Mario (HDZ)** Hrvatski pristupni pregovori razlikuju se od svih dosad vođenih, jer su drugačiji i zahtjevniji od one koje su vodile države na posljednjem valu proširenja ili one prije njih. Neke stare države članice nisu pregovarale ni vodile pregovore, pa ne mogu u potpunosti ni razumjeti koliko je taj posao zahtjevan za Vladu, za države u kojoj se pregovara, za njezin Parlament, ali i za cjelokupno društvo koje se u kratkom roku mora prilagoditi značajnim promjenama. Hrvatska je i samim pristupnim pregovorima dodala novost osnivajući Nacionalni odbor koji je u proces pregovora uveo sve parlamentarne stranke, predstavnike poslodavaca, sindikate, akademsku zajednicu i druge relevantne čimbenike hrvatskog društva. Sad se napokon približavamo kraju tih pristupnih pregovora, o čemu svjedoči i izvješće Europske Komisije o napretku Hrvatske u pristupnim pregovorima, usvojeno sredinom ovoga mjeseca, koje je pozitivno ocijenilo napore koje je poduzimala hrvatska Vlada, ali i cjelokupno hrvatsko društvo. Napredak je postignut rekao bih unatoč i usprkos blokadi otvaranja i zatvaranja pojedinih poglavlja od strane nam susjedne zemlje članice Slovenije, zbog koje de facto ni jedno poglavlje nije bilo otvoreno niti zatvoreno u razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće. Ja sam uvjeren da će tehnički pregovori moći biti provedeni do polovice slijedeće godine, kao i u svim drugim pregovorima i u ovim našim pregovorima sa Europskom unijom najteža i najkompleksnija pitanja dolaze pred kraj pregovora. Stoga se i rasprave na sjednicama Nacionalnog odbora u ovoj godini, a što je i razvidno i u izvješću o radu Nacionalnog odbora u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine odnose upravo na ta najteža pitanja. Raspravljali smo o prijedlogu pregovaračkog stajališta za poglavlje 23. pravosuđe i temeljna prava, i Nacionalni odbor je na to važno poglavlje dao dopunu. Na posljednjem održanom sastanku Nacionalnog odbora raspravljali smo i o pregovaračkom stajalištu za poglavlje 8. tržišno natjecanje, kao još jednom od najvažnijih i najtežih preostalih poglavlja. U tom smislu smatram da je najvažniji posao Nacionalnog odbora uspješno obavljen. Do kraja pregovaračkog procesa Nacionalni odbor raspravljat će vjerojatno još o nekim dopunama pregovaračkih stajališta i općenito o tijeku pregovaračkog procesa i priprema za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Smatram da je došlo vrijeme da zajednički razmotrimo daljnju ulogu ovog odbora u završnoj fazi priprema za članstvo u Nacionalni odbor je dosad odgovarao na sve zadaće koje su pred njim postavljane, a rekao bih išao je i dalje od toga, organizirajući okrugle stolove o pitanjima vezanim za pojedina poglavlja ili sastajući se sa dužnosnicima zemalja članica Europske unije i samih institucija Paralelno sa dovršetkom tehničkog dijela pregovora, predstoji nam svima, pa tako i nama zastupnicima u Hrvatskom saboru važan zadatak. Ta zadaća odnosi se na pripremu hrvatskih građana za referendum o članstvu u Europskoj uniji. U Hrvatskom saboru postoji politički konsenzus o članstvu u Europskoj uniji, no ne smijemo zaboraviti da će zadnju riječ imati hrvatski građani i građanke koji će na referendumu konačno trebati odlučiti o tom članstvu. Nadam se stoga da će Nacionalni odbor u narednim mjesecima imati i ulogu promicatelja pozitivnog glasa hrvatskih građana za članstvo. Također ćemo kao zastupnici u Nacionalnom odboru, tako i svi zastupnici koji će dolaziti u kontakte sa zastupnicima zemalja država članica Europske unije i Europskog Parlamenta trebati djelovati u cilju osiguranja što bržeg potvrđivanja hrvatskog ugovora o pristupanju Završno bih želio i u ime kluba HDZ-a pozdraviti ovo izvješće, s obzirom na njegovu zadaću parlamentarnog nadzora nad tijekom pristupnih pregovora Europskoj Jedan ispravak gospodin zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Kaže gospodin Zubović da ja kao predsjednički kandidat sve vidim crno, da sam pun pesimizma. Meni je možda sve crno, ali za to crnilo nije zaslužan Damir Kajin već sudrugovi su zaslužni gospodina Zubovića, koji su nas ostavili u živom blatu, a oni lutaju svijetom trošeći ono što su ovdje zaradili. Da ja vidim sve crno i da sam pun pesimizma, kao predsjednički kandidat gospodine Zuboviću nudim da će se upaliti svjetlo ali ne kao 90-tih već na način da će se najprije nekome smračiti kako bi ovome narodu nakon toga moglo i svanuti. Govorite da sve Govorite da sve vidim crno, a zar nabava kamiona nije najveće moguće crnilo, to je živi mrak. Podravka ne crnilo i to je živi mrak. Hrvatske elektroprivreda gdje smo izgubili milijardu i 400 milijuna kuna ne da je crnilo nego živi mrak.

gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nadam se da mi nećete zamjeriti što ću pod ovom točkom govoriti isključivo o radu Nacionalnog odbora i o razdoblju koje je naznačeno u Izvješću. Kolegice i kolege Nacionalni odbor je čak u razdoblju kada je zbog blokade Slovenije bilo nemoguće nešto učiniti glede pregovaračkog procesa ipak intenzivno radio i to Nacionalni odbor radio u 4 pravca, pa vas molim malo strpljenja. Prije svega Nacionalni odbor je nastojao maksimalno pomoći pregovaračkom timu da iskoristimo dobru volju Bruxellesa i da se kroz tehničke konzultacije što više učini u približavanju Republike Hrvatske U tom smo smislu imali 3 sastanka, 3 sjednice, sjednice 23. siječnja, 9. ožujka i 19. lipnja, tada smo prihvatili i još još dopunili neka pregovaračka stajališta i mislim da smo dobro radili. Drugo, koristeći sve mogućnosti parlamentarne diplomacije predsjednica Nacionalnog odbora i članovi imali su 15-tak sastanaka sa najuglednijim ljudima u Europi, u Europskim institucijama koji neposredno ili posredno rade u pregovaračkom procesu. I mi smo u tome ja bih rekao nesumnjivo pomogli. I kao rezultat te parlamentarne diplomacije Slovenija je morala odustati od blokade. Treće, Nacionalni odbor vjerojatno je više od bilo kojeg drugog tijela nastojao doprinijeti komunikacijskoj strategiji Republike Hrvatske prema Hrvatskim građanima, u proteklih 18 mjeseci održali smo čak 5 Okruglih stolova, o zaštiti potrošača, okolišu, reformi pravosuđa, socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom i Hrvatskoj poljoprivredi na putu prema Europskoj uniji. Ja bih se zahvalio medijima koji su pratili te okrugle stolove i koji su izvijestili detaljno građane o tim poglavljima i mislim da je to pravi put kako se treba raditi. Naime, ja bih ovdje zamolio sve vas kolegice i kolege da si vi kao saborski zastupnici a ne samo članovi jasno Nacionalnog odbora još intenzivnije uključite u ovoj komunikacijskoj strategiji da građanima tumačimo svaki korak koji nas čeka u fazi približavanja a i nakon toga kao punopravna članica europske unije. Građani imaju puno pitanja, građani zaslužuju precizne odgovore, mislim da tu trebamo napraviti puno više. Mislim da nam Irska treba biti opomena, kada se dobro komunicira s građanima vidjeli smo onda je 70% građana za, a 30% protiv Lisabonskog ugovora, a godinu dana ranije uz lošu komunikacijsku strategiju znamo da su rezultati bili bitno lošiji, i tu grešku ne smijemo napraviti. Četvrto i zadnje što bih želio podvući u ovom 6-mjesečnom razdoblju jeste činjenica da su uz nas kolegice i kolege učili i naši službenici u Hrvatskom saboru. To je vrlo važno jer sutra kada postanemo članicom Europske unije, u ovom parlamentu trebat ćemo snažnu logistiku za sve poslove, za sve poslove, trebat će brzo, trebat će stručno, trebat će koordinirano reagirati na brojne prijedloge koji će nam stizati iz Bruxellesa, trebat će unutar 10 tjedana zauzeti stav, odgovoriti eventualnim izmjenama i dopunama koje će Hrvatska tražiti u zaštiti svojih interesa i mislimo da smo tu započeli glede načina na koji radi Nacionalni odbor jedan značajan proces i mislim da će predsjedništvo Sabora upravo stečena iskustva u umrežavanju pojedinih radnih tijela sa jasno drugim tijelima izvršne vlasti uzeti kao primjer kako trebamo ubuduće raditi. Ono što bih još rekao je da su ljudi koji su pratili i pomagali nam kao logistika u radu Nacionalnog odbora, zaista odlično radili, svaki mjesec ažurirali su sve podatke i svaki je član Nacionalnog odbora mogao dobiti najrelevantnije podatke u svakom trenutku što je jako dobro. Prema tome, ovakvo ažuriranje, ovakav način rada je za pohvalu i mislim da vrijedi ovdje to istaknuti i ponavljam još jednom zamolbu predsjedništvu Sabora da se glede ovakvog načina rada pokuša aplicirati i funkcioniranje brojnih drugih tijela i njihovo umrežavanje u ono što ćemo sutra nazvati Europskim poslovima. Hvala lijepo. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Tonino Picula, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Prije svega želio bih istaknuti da će klub SDP-a podržati ovogodišnje izvješće. Izražavam jednu nadu da je ovo posljednji put da u hrvatskom Parlamentu razgovaramo o ovom redovnom godišnjem izvješću nacionalnog Odbora za vođenje pregovara s sa naravno jednim jedinim razlogom, jer vjerujem da ćemo već iduće godine doista i prevaliti onu posljednju etapu koja će nas sasvim sigurno dovesti do našeg zajedničkog cilja, a to je članstvo u EU. Pa ja Pa ja bih isto na samom početku evo igrao se malo simbolikom. Rekao bih da je mjesec listopad često bio vrlo važan u našim odnosima sa Bruxellesom kao sjedištem Evo podsjećam da smo u listopadu mjesecu 2001. godine potpisali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a u listopadu 2005. godine, dakle pred točno 4 godine smo i počeli formalne pregovore sa Utoliko evo danas je i 28. listopad i ja doista vjerujem da će Hrvatska biti članica EU i to 28 po redu. No naravno, nakon što se malo odmaknemo od ove numerologije ostaje doista i meritum o kojem ovdje raspravljamo. Činjenica je da smo ove godine, pogotovo u ovom dijelu godine, u nešto povoljnijem ambijentu kada govorimo o našim europskim perspektivama. Došlo je do dvostruke odblokade onoga što smo mogli nazvati krupnim preprekama na našem putu prema Europskoj uniji. Prije svega već toliko puta spomenuta Slovenska blokada je kao problem, ja vjerujem trajno ne privremeno, otklonjena i s druge strane zaboravlja se često da smo imali i jednu vrlo ozbiljnu prijetnju koja je nadilazila bilateralne probleme s Ljubljanom, a riječ je o blokadi proširenja kao takvog, dok Irci nisu po drugi put na referendumu rekli da Lisabonskom sporazumu mogli smo imati naravno i sa Slovenijom bolje odnose nego što ih imamo, ali bi se suočili sa jednim valom euroskepticizma tamo gdje je on ja vjerujem se sa dobrim razlogom se i ugnjezdio, a to je u uvjetno rečeno starim članicama EU koje već neko vrijeme doista smatraju proširenje Europskom unijom suvišnom i vrlo nepopularnom temom. Zašto je to tako mogli bi naravno nadugo raspravljati, ja ću samo ovdje iznijeti naravno jedan podatak da je zbog činjenice da se u svega 10, 12 godina EU više nego poduplala od 12, odnosno 15 članica, danas ih ima 27, izazvala velike funkcionalne probleme u samoj uniji zbog čega i Lisabonski sporazum trebao naravno biti taj jedan mehanizam koji bi otvorio put daljnjem proširenju Europske unije po cijelom kontinentu. Što se tiče samih troškova proširenja EU oni nisu tako magistralni. Ja bih samo ovdje istaknuo jednu usporedbu, a to je da je trošak proširenja iz 2004. godine za EU značio novih 70 milijardi eura, a usporedbe radi samo je Njemačko proširenje od '90-te do '99-te koštalo oko 600 milijardi eura. Međutim politički i upravljački svaki drugi izazovi pred Europskom unijom su toliki da samo proširenje više nije popularna tema i ja bih rekao da je zlatno doba želje za proširenjem iza nas. To naravno ne treba nas ni na koji način izložiti nekom dodanom pesimizmu, ali doista trebamo voditi računa o samom ambijentu u kojem se to i događa. To je važno pogotovo za Republiku Hrvatsku jer mi smo prva zemlja koja je aplicirala za članstvo u EU u 21. stoljeću, to je bilo još u veljači 2003. godine i tada doista i trebalo je smoći hrabrosti u situaciji koja nije bila ni tada politički jaka za tadašnju Vladu i našu zemlju u cjelini, povući jedan takav potez za koji su nam tvrdili da nema nekakav osobiti izgled i da se realizira u pozitivnom odazivu od strane Bruxellesa. Ipak, jest. Evo mi sada ulazimo, ja bih rekao, u jednu završnu fazu pregovora sa EU i čini mi se da se pokazuje zakonitim i u našem slučaju da je najteža poglavlja pregovaračka nekako ostaju za ispregovarati ih na samom kraju. Kada to kažem mislim prije svega na probleme o kojima već i vrapci puno govore i to na raznim europskim jezicima, riječ je naravno o reformi pravosuđa. Prije svega o borbi protiv korupcije, jednako tako Europska komisija čeka što ćemo konačno napraviti sa brodogradnjom i taj naravno problem postaje dramatično važan i imat će, ja bih rekao, ne samo političke nego krupne socijalne implikacije i u samoj Hrvatskoj. I tu je jedan, odnosno 2 problema za koje ja vjerujem da ćemo morati doista se znati s njima nositi, a to je poljoprivreda i prije svega zaštita okoliša. Ova 3 navedena problema su naravno svakim danom pod paskom hrvatske javnosti i hrvatske politike, međutim zaštita okoliša je, ja bih rekao, jedan od onih velikih pregovaračkih poglavlja koji će nas doista zaokupljati u posljednjoj fazi pregovora. Po nekim izračunima u sljedećih 20-ak godina, dakle već ćemo biti debelo članica EU, naša zemlja će morati izdvojiti između 15 i 20 milijardi eura kako bi različita područja ne samo javne uprave nego svega onoga što politika mora regulirati, kako bi izdvojila da bi postigli razinu sa postojećim standardima zaštite okoliša u EU. Naravno kako se približavamo ovoj ciljnoj crti upravo će ova 4 područja doći pod posebnu lupu ne samo Bruxellesa nego ja bih rekao i naše naše domaće javnosti. Naravno tu se pokazuje vrlo bitnim i finalizacija odnosa sa samim Haškim tribunalom jer to je jedna od tema s kojom se može itekako uspješno manipulirati ili naravno vršiti pritisak na hrvatsku stranu u pregovorima prije samoga članstva. Što se tiče same Europske komisije, evo dopustite da podsjetim, da i ona pomalo mijenja strategiju kada govori o borbi protiv korupcije u Hrvatskoj. I oni zahtijevaju da se više ne zadovoljimo naravno sitnim ribarima uhvaćenim u mrežu velikih oka koje naše pravosuđe postavlja pred one koji su skloni korupciji nego doista traži borbu protiv onih koji su, ja bih rekao, "master mindsi", znači oni koji strateški oblikuju korupciju kao vrlo raširenu pojavu u hrvatskom društvu. Ja vjerujem da ćemo naravno u pravosuđu upravo napraviti taj presudan iskorak i dokazati komisiji da korupcija kod nas nije stil vladanja, da nije stvar sustava nego doista nešto što se sustavom može otkloniti. Naravno da bi trebalo voditi računa o još nečemu što može se u finalu ispostaviti kao još jedan od problema. Mi nemamo naravno samo bilateralni spor sa Republikom Slovenijom. Ja vjerujem da bi ga mi upravo raspravom u hrvatskom Parlamentu, ako već ne i u Odboru za vanjsku politiku, a riječ je o arbitražnom sporazumu, kao problem trebali otkloniti idućih dana, nego također mi imamo i naše istočne i jugoistočne granice i Europska komisija nas također upozorava na jedan dio naše euro odgovornosti prema našem jugoistočnom susjedstvu. Da bi mi naši vlastitim primjerom, ali bilateralnom politikom prema Sarajevu i Beogradu, kao i Podgorici morali dati jedan jasan signal da sa Hrvatskom neće biti uvezeni nikakvi granični problemi kao što je naravno Europska unija napravila grešku kada je dopustila Sloveniji da vodi politiku prema Hrvatskoj kako je vodila u proteklih godinu dana. Da napomenem, Europska unija samo na tom dijelu zajedničke granice koju dijeli Slovenija i Hrvatska ima jedni aktivni granični problem ovoga trenutka na svom teritoriju. Mislim da bi smo također mogli boljom bilateralnom politikom prema Beogradu, a pogotovo prema Sarajevu koje se nalazi pred doista turbulentnim vremenima pokazati Burxellesu da smo kadri itekako stabilizirati odnose na ovom dijelu europskog kontinenta koje je još uvijek daleko od onoga što bi svi mi htjeli. Evo, pri samom koncu, još jednom ponavljam da treba čestitati svima koji su omogućili da Hrvatska ovog trenutaka ponovno ima aktivniju poziciju spram Bruxellesa o realizaciji onoga što smo svi nazvali vanjsko-političkim prioritetom, a to je članstvo u Europskoj uniji. Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice zastupnice i kolege zastupnici i poštovana predsjednice Nacionalnog odbora. Kažem Nacionalnog odbora, zato što u ovom materijalu isključivo se rabi taj pojam, iako bih ja volio da on glasi punim imenom Nacionalni odbor za praćenje pregovora za za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Ali evo baš niti na jednom mjestu nisam našao puni naziv ovoga, nego se rabi baš Nacionalni odbor, pa može to kod nekoga ili kod naših građana stvarati određene nekakve druge predodžbe. I kod onog izvješća koje je bilo prije pola godine kada se u izvješću spominjao period kraj druga polovica 2008. godine i onda sam razgovarao s predsjednicom Nacionalnog odbora u svezi određenih poglavlja koja koja su vrlo zanimljiva i koja je gospodin Picula ovdje spomenuo, a ja ću dodati još nešto u svezi toga. Naime, uočava se na stranici 13 ovog izvješća, jedna rečenica koja kaže, koja je podvučena i kaže: "Status pregovaračkog procesa na 30. lipnja 2009. godine isti je kao i 1. siječnja 2009. godine." razumljivo je da je ovo izvješće koje broji 15 stranica uskraćeni smo za za otvaranje i zatvaranje poglavlja koja bi bila eventualno otvorena da nije došlo do ove poznate blokade Slovenije prema Hrvatskoj, a u svezi pregovora sa Europskom unijom. I kako sa Slovenijom imamo problematiku da kažem da oni potenciraju u smislu graničnog spora, prije je bio ZERP, pa su sada aktualna brodogradilišta, pa kriminal i korupcija što je sasvim opravdano. Ja se bojim da će biti još tih zapreka na zaista mukotrpnom putu Hrvatske prema uniji. A da ne govorimo o Haškom tribunalu i ispunjavanje uvjeta prema Haškom sudu. Dakle svi ti problemi, sve te prepreke, sve te stupice niču jedna za drugom. Evo ja sam ih nabrojio 6 sada i koji se javljaju na tom našem putu prema Kada se govori o ovoj granici sa Slovenijom moram reći da HDSSB i zastupnici HDSSB-a nisu glasovali 8. svibnja kada je ovdje u Hrvatskom saboru, dakle konsenzusom dato povjerenje sadašnjem premijeru i Vladi za pregovore sa Europskom unijom, odnosno pregovaračem Ollijem Rehnom i trećom stranom Slovenijom. Dakle, HDSSB nije bio za takva rješenja. Kasnije se ispostavilo da je došlo do onog drugog stajališta Ollija Rehna i vidilo se da je to zapravo bilo i ova naša rasprava ovdje i koja je bila pomalo žučna sa moje strane i tadašnjeg bivšeg premijera, bila bespotrebna. U ovom izvješću pobrojane su sve aktivnosti Nacionalnog odbora koje su bile brojne i koje su za pohvaliti, ali kada pogledamo dalje i uspoređujemo izvješće ono koje je bilo prije pola godine, dakle za drugu drugu polovicu 2008., onda vidimo da neke stvari stoje na mrtvoj točki, a i tada sam raspravljao i pitao se za stajališta u nekim poglavljima. Ta stajališta su vrlo zanimljiva za za regiju za kraj iz kojeg dolazim i ljude koje zastupam, a to je poglavlje 11. – Poljoprivreda i ruralni razvitak. Pitam se i danas, da li se uopće može doći, da li je moguće da ne mogu niti građani, niti udruge, niti bilo tko od nas ne možemo doći do pregovaračkih stajališta Hrvatske ili kako se kaže platforme koja je predana u pregovorima i ponuđena Europskoj uniji? Koje je to stajalište Hrvatske u poglavlju poglavlju o poljoprivredi? To sam pitao i predsjednicu Nacionalnog odbora prije pola godine, mislim da ona i danas nema toga odgovora. Tako je. Dakle, nas interesira, što je to Hrvatska postavila kao svoje stajalište? Koliko Hrvatska zastupa svoje selo, svoju poljoprivredu u odnosu, a vidimo evo ovih dana koliko imaju problema poljoprivrednici u Francuskoj itd. i kako se ona subvencionira, kako se daju potpore, strukturne i ostale u kao jednoj od najvažnijih gospodarskih grana u svakoj od zemalja? To je jedno. Drugo poglavlje koje također nema mu ni traga ni glasa u pregovorima, a to je poglavlje Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Ispunjeno samo jedno mjerilo za otvaranje, poglavlje nije otvoreno. S obzirom da sam predstavnik regionalne stranke, pitam se do kada ili ćemo to ostaviti zaista za sami kraj pregovora i kome je to zapravo u interesu, kome je to u cilju da regionalizacija koja će se provesti na unutarnjem planu i pregovori o regionalnoj politici ostanu baš za sami kraj pregovora. To su ovih 11 pregovaračkih poglavlja. Dakle, za 9 od njih su predana pregovaračka stajališta a za dva nisu. I je li tu spada i onda ovo što je gospodin Picula govorio i okoliš? Da li je uopće predano stajalište Hrvatske ili kako se kaže platforma u svezi okoliša ili zaštite okoliša? niz pitanja se ovdje postavlja a jasno da je primjer Hrvatske i Slovenije koji je jedan da kažem ružni primjer međusobnih i međudržavnih odnosa, i da kažem na koju zaista ni 8. svibnja HDSSB nije pristao niti će ikada pristati da se trguje teritorijem i morem Republike Hrvatske bez obzira što Slavonija nema mora, Slavonija i Baranja. Pitam se što će se dogoditi u budućnosti kada mi imamo određenih neću reći graničnih problema ali neriješenih pitanja. Evo, znamo da je u Sarajevu je u Sarajevu izgradnja Pelješkog mosta izazvao i polemiku oko pitanja razgraničenja u području Neum ili Klek. Dalje, sa Crnom Gorom imamo određene ugovore u svezi rješenja Prevlake i zajedničke izgradnje nekakvog hotelskog naselja itd. Imamo problem Šaringradske ade u razgraničenju sa Vojvodinom tj. Srbijom. I još stotine tisuća hektara oranica hektara oranica i poljoprivrednih površina koje je Dunav kao rijeka razdvojio a one su preko katastarsko vlasništvo i gruntovno građana Republike Hrvatske na onoj strani Dunava. I o tome još uvijek, ja znam da postoji miješano povjerenstvo ili komisija između Hrvatske i Srbije ali nikada nigdje ovdje nisam čuo u ovom Saboru niti sam pročitao u novinama da išta ta da išta ta komisija radi, i da čujem ili pročitam postignuća te komisije. Hoćemo li mi ulaskom ja bih rekao 2013. onako paušalno jer ne vjerujem prije tada otvoriti te probleme ili ćemo ih riješiti za vrijeme ovih pregovora sa Europskom unijom a u duhu dobrosusjedskih odnosa ali bez trgovine hrvatskim teritorijem. Pa evo gospodo predsjednice Nacionalnog odbora za praćenje pregovore očekujemo da evo i ove sugestije, dobronamjerne sugestije da kažem uzmete u obzir i da evo u budućim izvješćima čujemo i nešto novo u svezi toga. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodin Grubišić u ime kluba HDSSB je upozorio na neke stvari koje zaista jesu relevantne i zanimljive iako su se tu pomaci događali ne u provom dijelu 2009. nego u ne u provom dijelu 2009. nego u drugom dijelu 2009., ne u ovom razdoblju za koje je izvješće ali naravno da je zanimljivo jer govorimo danas koncem listopada. Prema tome, samo par naznaka na one stvari na koje ste upozorili. Prvo, što se tiče poglavlja – Poljoprivreda i ruralni razvitak nije bilo otvoreno u ovom razdoblju na koje se odnosi izvješće. U međuvremenu je deblokirano i otvoreno početkom ovog mjesta. Naš problem tu je da imamo 29 zahtjeva za različite vrste odgoda. Dakle, samo po sebi vam govori, naravno one nisu jednake razine važnosti. Neke su vjerojatno fundamentalne i načelne, i neophodne, neke su vrlo specifične odgode koje se traže. Kako će to izgledati u samom pregovaračkom procesu to naravno ćemo vidjeti i odbor će sigurno o toj temi još više puta raspravljati. Vi znate koja je argumentacija za neobznanjivanje pregovaračkih stajališta. I sama iskreno rečeno ne bih imala ništa protiv toga da se one obznane, ali naravno u ovom slučaju je za to potreban konsenzus. Dakle, držimo se onoga što je neka vrsta minimalnog zajedničkog nazivnika. Što se tiče poglavlja – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata to je naravno strašno važno, važno je jako i za poljoprivredu to poglavlje jer većina de facto fondova koji se odnose a i koordinacija strukturnih instrumenata su fondovi. A regionalna politika, većina stvari koje se odnose na regionalnu politiku i fondova koji su zamišljeni da pomažu i financiraju projekte regionalne politike u pravilu se prevode kao sredstva za poljoprivredu odnosno poboljšanje kvalitete života na selu i mnoge zemlje ih u tom smislu i koriste. Mi tu imamo jedan problem o kojem smo raspravljali u Hrvatskom saboru a to je podjela na one statističke famozne regije NUC 2 gdje smo mi podijeljeni na tri statističke regije. To se reflektira na kvalificiranje projekata iz tih regija iz iz europskih fondova a imamo u međuvremenu vjerojatno situaciju gdje bi Zagreb mogao biti zasebna regija i na taj način si produžujemo mogućnost financiranja iz određenih pod povoljnim okolnostima fondova na duži rok za jedan dio Hrvatske. I to poglavlje nije bilo otvoreno u ovom razdoblju, u međuvremenu je otvoreno. I konačno, poglavlje – Okoliš ono još nije otvoreno, ono je de facto još uvijek blokirano od strane Slovenije. Slovenija nije jedina blokada koju imamo a o tome ću nešto reći završno. Ali poglavlje – Okoliš u ovom trenutku zajedno sa još poglavljem – Ribarstvo i poglavljem – Vanjska i sigurnosna politika su još uvijek blokirani od strane Slovenije.

Pa evo slušajući ovu raspravu o radu Nacionalnog odbora nisam mogla ne sjetiti se i ne podsjetiti se, pa ću podsjetiti i vas, neki možda znaju, a neki nisu još čitali tu jednu knjigicu. Prije skoro 20-tak godina jedan je veliki intelektualac napisao jednu malu knjižicu koja se zove "Tri eseja o Europi". U prvom od ta tri eseja koji je pisan 1990. godine on je govorio dakle o Hrvatskoj, o našoj mladoj državi koju smo stvarali i o hrvatskim stremljenjima na tom putu u Europsku uniju. Ja ću ga parafrazirati, on je u jednom dijelu tada kazao pregovori s Europom nisu poziv na ples u Elizejskoj palači. Ja mislim da sve ovo što smo sada čuli i što čujemo inače o pregovorima zapravo vrlo dobro govori o tome. A što je rekao što jesu pregovori? Oni su bitka koju će trebati voditi desetljećima, talentirano i duhovito, zanosno i oprezno, tvrdoglavo i cinično, sa žrtvama i sa voljom da se izbije blizu vrha. To je pisao profesor Stanko Lasić. Ne mogu vam reći koliko puta se vraćam ovoj maloj knjižici jer sve ono što mi radimo svih ovih 20-tak godina je taj čovjek predvidio u ovome. On je rekao kako će izgledat naši pregovori, pa eto i ta priča sa Slovenijom je negdje ovdje. On je rekao desetljećima, evo jesu, dva desetljeća, drugo skoro ističe, a mi još uvijek vodimo ove naše pregovore s Europskom unijom. Eto zato nam je potreban Nacionalni odbor i zato moram priznati svaki puta kad govorimo o ovom tijelu, o njegovom izvješću, ja se svaki puta iznova podsjetim na to koliko je bilo mudro, koliko je bilo dalekovidno 2004. godine kad se o tome dogovaralo da se utemelji ovakvo jedno tijelo, Nacionalni odbor koji je jedno vrlo inovativno i novi način uvođenja uvođenja Parlamenta, u ovom našem slučaju Hrvatskoga sabora u pregovore s Europskom unijom. Pregovore naravno vodi izvršna vlast, ali mislim da smo mi imali i talenta i znanja i hrabrosti da uđemo u ovakvu priču jer svakako, kao što je i rasprava pokazala, postoje vrlo različita mišljenja, ali postoje i različiti interesi koji se ovdje sukobljavaju i stvaraju i zapravo ono što mi svi želimo u Nacionalnom odboru, a vjerujem i sve parlamentarne stranke u ovom Hrvatskom saboru je da konačni rezultat toga što ćemo pregovarati s Europskom unijom bude na dobrobit hrvatskog naroda i da jednog dana kada uđemo u zapravo to bude na korist Hrvatske i svih njezinih građana. Evo u tom smislu mi je zapravo zadovoljstvo konstatirati da je zapravo rad Nacionalnog odbora u onom glavnom mandatu koji je dobio, a to su davanje suglasnosti i rasprava o pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske zapravo završen. U ovom predmetnom razdoblju o kojemu govorimo mi smo 32 poglavlja dakle bili apsolvirali, u međuvremenu kao što je ovdje već niz puta rečeno život nas je pretekao u odnosu na evo vrijeme u kojem raspravljamo. Ponekad život ide puno brže od onoga evo kako je došlo na red da raspravljamo o ovome, tako da zapravo evo mi smo sada u ovom trenutku raspravili sva poglavlja poglavlja o kojima se moglo pregovarati, zapravo sva stajališta. I ono što ostaje za raditi Nacionalnom odboru, što je Nacionalni odbor u jednoj mjeri dosad i radio, ali ja vidim zapravo u ovom razdoblju do pristupanja još veću ulogu, je naravno davati mišljenja na one dijelove gdje će biti potrebno dopunjavati stajališta, a bit će potrebno upravo zato što, netko je spomenuo, ima poglavlje poljoprivrede itd. Mi smo tražili veliki broj prijelaznih razdoblja. Naravno da to sve u konačnici neće biti moguće isposlovati i opet će Nacionalni odbor tamo gdje se ispostavi da zaista su naša traženja od onoga što je realno ispregovarati morati dati svoj pristanak na takvo stajalište. U čemu vidim zapravo, dakle ne treba se, mislim da se ne treba više vraćati na priču o Sloveniju. Sva sreća da su ova dva, tri zadnja mjeseca pokazala da smo se bitno pomakli u odnosu na ono što se događalo, nije se događalo ništa upravo zahvaljujući slovenskoj blokadi u smislu formalnih pregovora. Ali ovdje bih isto htjela istaknuti, vrlo često se javno i mi političari i novinari i javnost onda ostaje u dojmu da se ništa ne pomiče ako se nije održala međuvladina konferencija. Međuvladina konferencija je kraj priče. Pregovori, ono tvrdoglavo, uporno i cinično to se događa većinom prije. Sama međuvladina konferencija je prilično jedna formalna tribina na kojoj se ono sve o čemu se razgovaralo, dogovaralo, radilo itd. prije samo javno obznani. Prema tome, ne trebamo biti nezadovoljni što nije formalno bilo ništa učinjeno u smislu tih međuvladinih konferencija, jer je zaista na ovoj drugoj razini koja je puno bitnija i zapravo koja prethodi međuvladinim konferencija napravljeno iznimno puno i mislim da je Nacionalni odbor u tom smislu u u razdoblju koje je, dakle o kom govorimo, o tih šest mjeseci, radio naravno u onoj mjeri u kojoj je pregovarački tim, Vlada itd. stavljala na stol Nacionalnom odboru ono o čemu trebamo govoriti. Što vidim kao budući posao? Pa svakako vidim da Nacionalni odbor treba nastaviti onaj dio koji je dobro radio. Netko je govorio o okruglim stolovima, dakle sigurno će takvih još biti, ali svakako ono na čemu mislim da će trebati sve više davati naglasak, a osobito u onom razdoblju kad dođemo u vrijeme kada se pregovori završe što se svi nadamo da će bit u ljeto sljedeće godine, dakle da radimo što više na ovom dijelu koji se zove parlamentarna diplomacija. Nemojmo zaboraviti, nije gotovo kad je gotovo nego je gotovo kad sporazum o pristupanju bude ratificiran, a njega će trebati ratificirati ako sadašnji broj članica ostane, dakle ako mi budemo 28. članica onda će to biti 27. parlamenta. Mnogi od njih su dvodomni, dakle bit će još više rasprava itd. i upravo Nacionalni odbor zajedno sa Odborom za europske integracije i vanjsku politiku i naravno svi dužnosnici u Hrvatskom saboru imat će velik posao da pripreme te javnosti, dakle inozemne javnosti na prihvaćanje Sporazuma o pristupanju Republike Hrvatska Europskoj uniji. Evo u tom smislu ja bih željela još jednom zahvaliti pregovaračkom timu. Mislim da nikad ne treba zaboraviti da to što mi u Nacionalnom odboru radimo zapravo je je odobravanje onoga što su Vlada i pregovarači učinili do tada ili naravno kritika na to pa onda zahtjev da se izmijeni. Dakle, pohvala pregovaračkom timu, svim pregovaračima, svima onima koje mi nikad ne vidimo u državnoj upravi i šire koji rade na ovom poslu. I evo ja bih htjela reći da ću svakako podržati ovo izvješće upravo zato što mislim da rad Nacionalnog odbora, a time i rad Hrvatskog sabora bitno pridonosi kvaliteti pregovora između Republike Hrvatske i Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala. U 12 sati i 7 minuta isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovoj točci dnevnog reda. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana predsjednice Nacionalnog odbora, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo i ovo današnje Izvješće Nacionalnog odbora koje moram reći zastupnici redovito dobivaju upravo smatram da je to jedan značaj za našu informiranost u vezi sa pregovorima, ali ovdje je već malo i istaknuto o tome i za našu aktivnost koju možemo i trebamo provoditi u vezi stvaranja jednoga ozračja vezanog za naš ulazak u Europsku uniju. I upravo zbog toga uvije evo i smatram da je dobro da dobivamo to izvješće da ga možemo i pročitati, a uz ovaj cjelokupni pregled koji dobivamo u takovom jednom izvješću i normalno da ga pratimo svakako naša pojedinačna zainteresiranost je različita. Moja osobno je obično se vezuje uz poglavlje 11, 12, 13 poljoprivreda i ruralni razvoj, sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarni dio i dio vezan trinaesti za ribarstvo. Pa zbog čega te dijelove na ovaj način sada ističem? Pa upravo zbog toga što i kvalitetno ispregovaranje ovih poglavlja smatram bit će i jedna osnovica bolje razvoja Republike Hrvatske. Jer upravo i ovaj dio se odnosi na gospodarstvo i konkretno poljoprivreda i ruralni razvoj zaokupljaju i veliki dio naše privrede, našega gospodarstva. U tome dijelu svakako bih istaknuo zemlju kao jedan osnovni resurs koji sigurno u pregovaranjima ima značajni dio i upravo mislim da je to iz oblasti poljoprivrede nešto najvrednije što imamo, nešto što nije svejedno u čijem će vlasništvu završiti nakon pregovaranja. Znamo isto tako da je cijena zemljišta u Europi ona sasvim drugačija nego kod nas u Europi. Jedan hektar dosiže čak i do 20000 eura. Međutim, ono što je bitno, to je bitna pitanje pitanje kvalitete tog zemljišta. I zbog čega, postavlja se pitanje vjerojatno kad govorimo o tome da će strani kupci kad se pojave, kad bude na prodaju ova naša zemlja biti sigurno njihova meta. Pa upravo zbog toga što i tehnologija i količine i umjetnih gnojiva i pesticida koja se u Europi koristilo u ovim prethodnim godinama dovelo je do jednoga betoniranja gornjega sloja te zemlje za razliku od naše. Mi imamo zemlju koja je vjerojatno puno manje korištena su umjetna gnojiva jer smo i u Europi po korištenju umjetnih gnojiva na zadnjem mjestu, predzadnjem ili tu negdje zadnjim mjestima. Ali isto ono što je prisutno da su tisuće hektara našeg zemljišta na tzv. prinudnom odmoru. Pa prinudni odmor su ili mine koje u zadnjih 20 godina imamo problema ili zemljišta koja ne koristimo, a to je skoro milijun hektara koja nisu iskorištena. Prema tome, takova zemlja će biti u narednom vremenu sigurno jedan od kvaliteta koje će krasiti gospodarstvo i poljoprivredu naše države. Upravo zbog toga mislim u tom segmentu trebamo dobro ispregovarati, iako ovo što je gospođa predsjednica Nacionalnog odbora rekla da imamo 29 ne znam stvari o kojima se traže produženja, onda sigurno je zemlja ta o kojoj treba dobro razmisliti i razgovarati. Druga stvar je ruralni razvoj. Pa upola pola stanovništva našega živi u ruralnim sredinama. S time imaju i određeni problemi. Europa je također ulaskom novih članica ovim zadnjim ulascima ovih 10, 12 zemalja postala sve više isto ruralna. I ona sada isto također gleda na način drugačije na to pitanje. Sredstva za ovo sve više će se biti u plasmanu. Sve više i Europa će umjesto izravnih potpora davati u ruralni razvoj, pa upravo mislim da je to potvrđeno i na ovom Okruglom stolu koje je organizirao Nacionalni odbor. Hrvatska poljoprivreda na putu prema Europi gdje je upravo to i naglašeno da će sve veći dio sredstava od izravnih poticaja ići preko ruralne politike. I mislim da u tome dijelu trebamo isto i u pregovaranjima, ali i u našim unutrašnjim reformama provoditi taj dio. Dvanaesto poglavlje sigurnost hrane, veterinarske fitosanitarne mjere. Imali smo tu četiri mjere koje u dosadašnjoj organiziranosti naših službi službi ne bi trebale predstavljati neke probleme. Jer i veterinarska i sanitarna inspekcija i ostale sigurno su, imamo jednu kvalitetnu organiziranost službi. Rijetke su kod nas epidemije ne znam salmonele ili nešto slično. Prema tome, sigurnost te hrane je dobra. Posebno je to značajno upravo zbog toga što smo mi i turistička zemlja i sigurno da bi ako nemamo sigurnu proizvodnju hrane i sigurnost te hrane da bi milijuni ljudi koji dolaze iz Europe i svijeta na naš Jadran prvenstveno da bi bili ugroženi kad ne bi nam to bilo. Međutim, jedna opasnost koju ja smatram da bi, o kojoj će i biti vidim i govora u narednim točkama koje imamo. To je korištenje hrane GMO porijekla. Mislim da kada bi se to ustanovilo kod nas da koristimo takovu hranu da bi to rejting naše zemlje kao zemlje koja može stvarati ekološku proizvodnju bilo ugrožena ta naša proizvodnja i naš značaj u turističkom dijelu i sigurnosti te hrane. Je li alergičnost i toksičnost i rezistentnost na lijekove prvenstveno antibiotike rizici su GMO hrane. Mi imamo dovoljno zemljišta, mogućnosti da proizvedemo kvalitetnu hranu, bez utjecaja GMO-a i uvesti GMO u hrvatski okoliš ne bi bilo dobro. U tom segmentu smatram da naši pregovarači trebaju biti, imati jednu čvrstinu i čvrsti. I na kraju 13. poglavlje ribarstvo. Dalje je na čekanju. Kao što vidimo ova dva su već otvorena. Nemamo ni uvjete. Zašto? Postavlja se pitanje. Ne znam. Na žalost rješavanje ovoga poglavlja značajno je smatram za Hrvatsku, jer hrvatsko hrvatsko ribarstvo, to je grana gospodarstva, koja od morskog ribarstva koje je najsnažnije i koje ima najveće značenje značajno djeluje i na gospodarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj, slatkovodno ribarstvo i šaranski i pastrvski ribnjaci kao športski ribolov. Mislimo u tome dijelu da u pregovorima moramo znati kojim strukturnim podlogama raspolažemo, kako ćemo rasporediti tržište. I još jedno pitanje ZERP. koji smo prolongirali također treba imati pravo mjesto u pregovorima. I sasvim na kraju zato u potpunosti možem da se prihvati ovaj zaključak koji je Nacionalni odbor donio, da je u prvoj polovici napredak ostvaren isključivo na tehničkoj razini. Međutim znamo napredak je izostao zbog blokade pregovora. Ali to je sada otklonito. I drugu stvar, mislim da je značajno naglasiti da treba pozvati i pregovaračku skupinu, na čelu sa glavnim pregovaračem da intenzivnije komuniciraju sa odborom, što vjerojatno se i radi, ali i sa zastupnicima ovoga Sabora koji bi trebali biti promotori Hrvatske u Europsku uniju. Jer i smatram da svaka i rasprava u ovom Saboru i naša rasprava van toga Sabora treba biti usmjerena u ovome dijelu da se maksimalno i promovira i ukaže na ukaže na pozitivne kvalitete ovakvih pregovora. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 5-minutna rasprava, Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, i kolegice i kolege. Naime, nisam imao prema Poslovniku mogućnost da kažem raspraviti sa predsjednicom Nacionalnog odbora gospođom Pusić nakon njene intervencije, a nakon moje rasprave, pa evo ovako sam zatražio završnu riječ u ime Kluba zastupnika HDSSB-a. Sve ono što je ona izrekla zapravo potvrđuje moje strahove i moje dvojbe u svezi onih poglavlja o kojima sam govorio, a to je poglavlje poljoprivreda i ruralni razvitak, problem zemlje o kojoj je govorio i vaš kolega Koračević maloprije čini mi se, te u svezi regionalne politike Republike Hrvatske. Naime i vi ste potvrdili, a i svi znamo da većina sredstava predpristupnih fondova je upravo skoncentrirana na ova dva poglavlja i iz njih se mogu izvući predpristupni, novci iz predpristupnih fondova. Zanimljivo je i to da danas ovdje vrlo malo govorimo o sadržaju ili mogućnosti da nešto više saznamo o, a ja mislim da i vi niste upoznati sa sadržajem arbitražnog sporazuma sa Slovenijom. Zanimljivo je i to da i SDP ne spominje sadržaj toga arbitražnog sporazuma između gospođe premijerke Kosor koja to taji kao zmija noge i gospodina Pahora. To je obavijeno jednim velom tajnovitosti ili tajnosti, ako je vjerovati medijima Pahor, gospodin Pahor je prekjučer na Iblerovom trgu, gospodo iz SDP-a, navodno dao na uvid arbitražni sporazum između Hrvatske i Slovenije, odnosno Pahor-Kosor. Pa bih bio, bilo bi za javnost zanimljivo hoćemo li mi to zaista po tom arbitražnom sporazumu konačno ipak ulazak u Europsku uniju plaćati ustupcima, bilo teritorijalnim ili nekim drugim. A ako netko nešto zna iz SDP-a ili bilo koje druge strane, HDZ-a ili gospođa predsjednica Nacionalnog odbora. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega, o tome ćemo raspravljati kad dođe vrijeme znate. …/Upadica

arbitražni sporazum kao zmija noge kao što vi to govorite, već je dogovor da se ne ide s tim prije no što se dogovori sa parlamentarnim strankama i prije nego što treba doći u ovaj Sabor. Dakle kad dođe na dnevni red Sabora. Drugo to uopće nije predmet razgovora na Nacionalnom odboru, a bit će sasvim sigurno predmet razgovora ovog Sabora i svih parlamentarnih stranaka. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni osvrt, predsjednica Nacionalnog odbora, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su raspravljali o ovom izvješću. Jasno je da je u ovom trenutku zapravo svima nama zanimljivije drugih 6 mjeseci nego prvih 6 mjeseci, ali smo ograničeni činjenicom točke dnevnog reda, dakle moramo poštivati taj redoslijed prezentiranja izvješća. Naravno na koncu ovog šestomjesečnog razdoblja Nacionalni odbor će podnijeti izvješće o tome što se radilo u ovih 6 mjeseci. Međutim smatram da je potpuno prirodno da je za Parlament zanimljivo u trenutku kad se stvari događaju što se zapravo događa. Što se tiče primjedbi vezanih za funkciju Nacionalnog odbora, sada kad su kroz njega prošla sva stajališta. Mi ne u ovom šestomjesečnom razdoblju o kojem se ovdje govori, nego danas, dakle nakon zatvaranja i otvaranja nekih poglavlja početkom ovog mjeseca, još uvijek imamo 20, dakle 5 poglavlja za otvoriti i 21. poglavlje za zatvoriti. Tu objektivno govoreći će biti puno odstupanja od onog što smo mi tražili kao odgode u ovih 21. poglavlju koje trebamo zatvoriti. Dakle bit će dosta promjena u onome kako će naša pregovaračka stajališta izgledati kad zatvorimo pregovore, od onog kako su izgledala kad su prošla kroz Nacionalni odbor kao preduvjet da otvaramo to poglavlje. Tu je kontrola parlamenta ključna i možda čak i važnija nego u originalnim pregovaračkim stajalištima, jer u originalnim pregovaračkim stajalištima možete napisati popis želja. U konačnom stajalištu nakon što prođe razdoblje pregovora, tu imate ono što će stvarno biti, i naravno da je za parlament vrlo značajno da zna ne samo da zna ne samo što bi si mi željeli da bude, nego što će se i stvarno i tu ne treba odustati od parlamentarnog nadzora upravo obrnuto. Proces, ako optimistično završimo pregovore sredinom sljedeće godine ulazimo u proces ratifikacije, znači potvrđivanja našeg pristupnog ugovora, tu ratifikaciju ne rade vlade, ratifikaciju rade parlamenti, i prema tome prezentaciju Hrvatskog slučaja po mom dubokom uvjerenju treba raditi Hrvatski sabor, dakle odavde treba ići parlamentom, od parlamenta parlamentima, prezentiranje Hrvatskih argumenata za brzu ratifikaciju našeg pristupnog ugovora i to je također jedan posao koji treba odraditi, ili barem pripremiti i pripremiti podloge za to Nacionalni odbor. I konačno bilateralni problem sa Slovenijom, samo još jedna napomena, nije jedini problem i jedina blokada iako je naravno najsveobuhvatnija bila ova od strane Slovenije. Mi kao što znate imamo jednu blokadu o kojoj manje govorimo a to je blokada 5 članica unije vezano na poglavlje pravosuđa i temeljna prava i u ovom času se to pokušava razriješiti iako je to nam još uvijek visi nad glavom a to je vezano za famozne Topničke dnevnike odnosno suradnju sa Haaškim tribunalom. To poglavlje nije blokirala Slovenija, to poglavlje kao što znate nismo dobili niti poziv da predamo pregovaračko stajalište ali tu nam stoji također jedna potencijalna blokada o kojoj mnogo ne govorimo ali koju svakako trebamo imati na umu. I konačno bilateralni problem sa Slovenijom koji svi tvrde uključujući i nas da treba tretirati kao bilateralni problem, na žalost je objektivno pretvoren u multilateralni problem zato što prijeći realizaciju jednog multilateralnog cilja. MI možemo tvrditi koliko hoćemo da je to samo problem između Hrvatske i Slovenije, ako je to nešto što prijeći naš ulazak ili napredovanje u pregovorima za naš u Europsku uniju, onda objektivno prijeći jedan multilateralni proces i cilj i koliko god se mi pravili da ne nekako da je izuzet iz cijelog procesa pregovora očito nije izuzet iz cijelog procesa pregovora, jer smo na to možda najviše vremena. Svi znamo dosta se tu u Saboru raspravljalo, postoji li još nešto ili ne postoji još nešto, mislim da ta rasprava se danas vidi da je bila izlišna, postoji naravno to je arbitražni sporazum i dogovor o arbitražnom sporazumu koji očito nije još u potpunosti okončan ili je okončan, međutim, koji je sastavni dio kolegice i kolege ovog procesa. Parlament je formirao Nacionalni odbor da obavi svoju nadzornu funkciju parlamentarne vlasti nad ovim cijelim procesom. Prema tome, pozivam predsjednicu Vlade da izvijesti u najmanju ruku Nacionalni odbor o statusu dogovora o arbitražnom sporazumu budući da je to nešto što je apsolutno ugrađeno u naš cjelokupni proces. Za parlament je važno da zna ne mora dobiti informaciju u pojedinim fazama ali važno je da zna u kojem pravcu cijela stvar ide jer će se to pojaviti na dnevnom redu unutar sljedećih, ne ne više od dva tjedna a možda i manje od toga. Prema tome, da bi mi kao Parlament mogli vršiti svoju funkciju to je također jedan dio informacije koji moramo imati i koja je za nas važan. Još jedanput hvala vam lijepo.